ásamt öðrum dagskrármálum sem forseti Alþingis leggur til. Við óskum eftir því að þessi tillaga verði borin upp til afgreiðslu í samræmi við áðurnefnda grein þingskapa.“ Undir þetta bréf ritar Helgi Hrafn Gunnarsson. Þegar tillagan barst í gærkvöldi var

Hv. þingmaður er með þingflokksformann sem semur ekki um málið fyrir hennar hönd. Hv. þingmaður er í sama flokki og virðulegur forseti sem setur málið ekki á dagskrá. Hv. þingmaður er í sama flokki og hæstv. forsætisráðherra sem virðist ekki styðja málið. Það erum við sem styðjum málið, Píratar, og stjórnarandstaðan

Hins vegar er alveg ljóst að það er auðvitað ekki hægt að taka mál af þessu tagi á dagskrá í miðju kafi þegar við erum að reyna að ganga frá þinglokum. Málið kom fram, eftir því sem ég best veit, í gær. Mér finnst alveg fráleitt af Pírötum að vera að senda þetta tundurskeyti inn í þinglokasamninga með þessum hætti

að mínu mati og allra annarra. Í samtölum okkar þingflokksformanna vorum við með ákveðinn lista sem við vorum að vinna með og héldum okkur stíft við hann.

Herra forseti. Oft veltir lítil þúfa þungu hlassi. Ég hefði haldið að þingheimur væri tilbúinn til þess við þessar aðstæður að tryggja atvinnu í sjávarbyggðum landsins, smábátasjómanna og fiskvinnslufólks í landi, við þessar aðstæður.

bættum hag strandveiðisjómanna og fiskverkafólks í þessu landi og ég get ekki annað en staðið með þessu máli áfram. Vissulega var það þrautalending að koma með þetta mál inn í þing og það var ekki sjálfgefið að stjórnarandstaðan legði því lið, en það mátti alveg reyna að skoða það í þinglokasamningum að menn skiptu um skoðun og teldu að þetta væri eitthvað sem skipti máli til að efla atvinnu í landinu og menn stæðu ekki uppi um hábjargræðistímann og sendu strandveiðiflotann í land. Ég styð þetta mál.

en mig langar til að það sé alveg skýrt að hv. þm. Lilja Rafney Magnúsdóttir, sem er formaður atvinnuveganefndar, hafði allt þetta ár til að leggja fram tillögu um að laga ástandið þannig að þetta færi ekki í hnút núna. Hún leggur það þess í stað fram tveimur dögum eftir að

sitjum nú og reynum að semja um þinglokin. Ríkisstjórnin og stjórnarflokkarnir eru búnir að taka af því borði mörg mál sem ég hefði gjarnan viljað að við tækjum hér til umræðu. En í ljósi þess að við erum að vinna saman og reyna að loka þinginu og kjörtímabilinu þá er ég ekki hér með dagskrártillögu um að koma þeim mikilvægu málum á dagskrá. Ef það mál sem við erum að ræða hér um strandveiðar hefði verið eitt af forgangsmálum stjórnarflokkanna við samningaborðið þá hefði ég sannarlega fagnað því og greitt því atkvæði. Ef það væri hér á dagskrá

Herra forseti. Hér byrsti þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins sig og talaði um tundurskeyti þingflokks Pírata. Það er kannski rétt að nefna það að við erum hér að ræða um frumvarp stjórnarliða. Við erum að ræða um frumvarp sem stjórnarliðar sögðu smábátasjómönnum að strandaði eingöngu á stjórnarandstöðunni að koma á dagskrá. Við erum að draga það fram í dagsljósið að það var kjaftæði og lygi, ef fólk styður ekki þessa dagskrártillögu. Að smábátasjómönnum var logið um stöðu þessa máls.

á sínum tíma, á eðlilegum tíma, samþykkt tillögu sem fyrir lá, unnið með hana, verið fyrr með þetta mál, tekið samtalið til að útkljá mál sem varðar hagsmuni fjölda sjómanna og fjölskyldna þeirra, þá stöndum við hér föst í einhverjum formsatriðum af því að enn og aftur sýna stjórnvöld, sér í lagi formaður atvinnuveganefndar, að samvinna er eitthvert óþekkt fyrirbæri á þeim bænum. Þetta er staða sem hefði ekki þurft að koma upp, en við stöndum frammi fyrir henni. Við þingflokksformenn höfum setið og reynt að ná saman um þinglok. Þingflokksformaður Samfylkingar fór hér vel yfir málið. Það er fjöldi góðra mála sem hefur farið út af borðinu af hálfu, liggur mér við að segj, hvers einasta flokks og fjölmörg mál sem við hefðum viljað sjá fá

en ég skal sleppa þessu orði í restinni af þessari ræðu af virðingu við virðulegan forseta. Hún þurfti ekki að gera það, hún kaus að gera það. Hún kaus að gera það þannig að kenna Pírötum, af öllum, um að standa í vegi fyrir málinu með því að hafa það ekki með í sínum samningum, í þinglokasamningum, virðulegur forseti. Hún þurfti ekki að gera það. Það sem við höfum gert í kjölfarið er að við höfum lagt til að málið verði tekið til umræðu hér og það er full alvara á bak við það. Gerum það bara. Það væri rétti leikurinn af meiri hlutanum, að taka málið til umræðu og samþykkja það. En nei,

strandveiðimálinu. Það hefði mátt bæta það mál í vinnu nefndarinnar og ná farsælli lúkningu með strandveiðar. Ég er talsmaður strandveiða og byggðafestu í landinu,

Herra forseti. Ég tek ekki þátt í því í þessari heitu umræðu hér, sem allt virðist vera að fara á hliðina yfir, að vera sökuð um að ljúga. Það er ekki satt. Hv. þm. Gunnar Bragi Sveinsson ætti aðeins að hugsa um að feta leiðir sannleikans. Ég hef ekki logið neitt í þessu máli.

afla í strandveiðum og býður upp á að róa á öllum dögum, svo strandveiðar hefðu klárast miklu fyrr hefði það frumvarp nokkurn tíma verið samþykkt. Þannig er nú sá veruleiki. En ég held áfram að berjast fyrir strandveiðum og fyrir sjávarbyggðir landsins og læt ekki saka mig um það að vera að ljúga að einum eða neinum. Það er ekki minn háttur.

hvað þeir hafa frétt um þetta mál, hvaðan það kemur og hverjum það á að vera að kenna að það sé ekki einu sinni tekið til umræðu núna. Virðulegi forseti. Staðreyndir ljúga ekki.

að gera upp einhverjar sakir við einhvern annan þingmann, formann atvinnuveganefndar. Tillagan sem slík er auðvitað bara sýndarmennska. Ég held að við hljótum öll að átta okkur á því að þetta er sýndarmennska, gerð í þeim eina tilgangi að reyna að stilla fólki upp við vegg í einhverju áróðursstríði utan þessara veggja.

Herra forseti. Þessi dagskrártillaga er sýndarmennska og popúlismi af aumustu sort. Það er ekki nokkur leið að samþykkja eitthvað sem er sett fram til að þyrla upp ryki og

Það er gott fyrir landsmenn að sjá það. Það er „gegnsæismómentið“. Hitt er það að vegna þess að þingmenn hérna inni sjá að landsmenn munu sjá þeirra raunverulega vilja í málinu þá skapar það pólitískan þrýsting á að ná málinu mögulega í gegn. Er það ólíklegt? Já.

Samfylkingin hefur ítrekað lagt til að lengja þetta tímabil og gerir nú lokatilraun til að lengja það í sex mánuði. ASÍ hefur kallað eftir því og það hafa sveitarfélögin líka gert.

hvað samfélagið okkar græði á því að halda því fólki í sárafátækt sem hefur þurft að bera þyngstar byrðar í heimsfaraldri. Tillögur okkar í Samfylkingunni eru til að lágmarka skaðann sem langtímaatvinnuleysi veldur.

Herra forseti. Við styðjum að sjálfsögðu þetta mál en ég kem hingað upp til að hvetja stjórnvöld til að fjármagna með fullnægjandi hætti þá starfsemi sem fram fer á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins þar sem nokkur hundruð börn bíða nú á biðlista sem telur um tvö ár. Tveggja ára bið eftir nauðsynlegri þjónustu fyrir börn með miklar þroskaskerðingar getur haft varanleg áhrif á líf og heilsu þeirra til frambúðar.

Hæstv. forseti. Í þessu máli legg ég fram breytingartillögu sem áréttar aðild og þátttöku beggja foreldra í málum barna sinna. Tillagan kostar ekkert en hún áréttar, eins og ég kom inn á rétt áðan, að hugtakið foreldri nái einnig yfir það foreldri sem hefur reglulega umgengni. Eins og við vitum skiptir þátttaka foreldra í þroska barna miklu máli

Virðulegi forseti. Við greiðum hér atkvæði um mál sem hefur verið í vinnslu allt þetta kjörtímabil og að hefur komið fjöldi fólks, á annað þúsund manns,

mál sem setur upp nýtt velferðarkerfi fyrir börn þvert á öll önnur kerfi, gríðarlega stór kerfisbreyting. Ég vil þakka öllum þeim sem hafa komið að vinnslu málsins allt þetta kjörtímabil,

óþarfa glannaskapur að geta ekki tryggt þetta öryggi með því að fresta gildistöku laganna um örfáa mánuði til að passa að tæknilausnir séu til staðar til að tryggja það. Þetta er samt mikil réttarbót fyrir börn

þann vilja samfélagsins alls að taka nýja stefnu og betri í málefnum barna á Íslandi. Það er óskandi og ég hlakka til að sjá það í framhaldinu að samfélagið taki innleiðingu þessara nýju laga með jafn farsælum hætti og aðdragandi frumvarpanna hefur verið. Þá munum við búa til betri framtíð fyrir börn á Íslandi.

Þetta er mjög gott mál mig langar að hrósa einni manneskju sérstaklega hér inni, en það er hv. þm. Líneik Anna Sævarsdóttir sem sem leiddi áfram þingmannanefndina sem starfaði allt kjörtímabilið af slíkri festu og ákveðni og náði að laða saman mjög ólíka hópa inn í þessa nefnd. Samráðið

Það var örlítill ljóður þarna á lokametrunum er varðar persónuvernd en við verðum að treysta því að stjórnvöld hraði vinnslu gagnagrunns (Forseti hringir.) svo að við sköpum ekki þá hættu að viðkvæmar trúnaðarupplýsingar fari á eitthvert flug.

frá fulltrúa Viðreisnar í þingmannanefndinni hversu mikil og góð vinna var unnin þar, vinna sem vonandi mun verða fordæmi fyrir slíka vinnu í öðrum málum í framtíðinni,

Virðulegi forseti. Með því að samþykkja þau frumvörp sem hér liggja fyrir í barnamálunum verður dagurinn bjartari og ég er sannfærð um að þegar innleiðingu þeirra er lokið lokið styttir upp í hjörtum margra barna sem eiga um sárt að binda núna vegna þess að samþætting þjónustu er ekki fyrir hendi. Það var mikill heiður að fá að leiða þetta mál í velferðarnefnd og ég vil bara þakka samstarfið við nefndina

farsældar barna sem leggur þær skyldur á allar stofnanir sem þjónusta börn að bjóða börnum og foreldrum upp á samþættingu þjónustunnar. Eins er með þetta frumvarp sem er mjög mikilvægur liður í framförum í málefnum barna og það styð ég. Mig langar að nota tækifærið og þakka öllum þeim sem hafa komið að þessari vinnu fyrir samstarfið. Eins og fram hefur komið hér var það virkilega gott og ánægjulegt. En mig langar líka að árétta að vel er búið um persónuvernd í þessum lögum og öll upplýsingaöflun sem nú fer fram hjá stofnunum byggist á heimild í lögum, hvort sem það er Mentor eða Heilsuvera eða eitthvað allt annað.

Herra forseti. Þetta er viðamikið og tæknilega flókið mál á mikilvægu sviði. Málið kom seint fram og var ófullburða eins og álit meiri hluta ber glöggt vitni. Við Miðflokksmenn lögðum þess vegna til að því yrði vísað til ríkisstjórnarinnar með það að markmiði að vinna það betur. Í ljósi málatilbúnaðar verður þetta mál að vera á ábyrgð meiri hlutans. Þess vegna munum við Miðflokksmenn ekki greiða atkvæði.

Hæstv. forseti. Uppbygging á afhendingaröryggi raforku hefur gengið á hraða snigilsins undanfarna áratugi. Afhendingaröryggi raforku er hluti af grundvallarinnviðaþjónustu landsmanna og þar hafa hinar dreifðu byggðir setið eftir, sérstaklega á Norðurlandi og Vestfjörðum. Ef þetta mál hefði verið lagt fram fyrr og unnið ítarlegar hefði meintur snigill náð heldur meiri hraða. Þess vegna sit ég hjá við þessa atkvæðagreiðslu.